168. stav 3. Poslovnika, po hitnom postupku uvrste u dnevni red tekuće sednice Narodne skupštine, Narodna skupština o tome može odlučivati pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika.U skladu sa tim, a u cilju utvrđivanja kvoruma za odlučivanje, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za

stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red ove sednice Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini Republike Srbije 23. decembra 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

stavi na dnevni red ove sednice Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini Republike Srbije 24. decembra 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

grupa Nova Srbija.Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Da li predstavnik predlagača, narodni izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo želi reč? (Ne)Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 26. decembar 2013. godine, sa početkom u 20,30 časova kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Pre Hvala